Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 6, така както е по доклада.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 5, така както е по доклада.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 2, така както е по доклада.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията § 8 по доклада да бъде отхвърлен.